с което ще отбележим двадесетата годишнина от свикването на Седмото Велико Народно събрание. За мен е чест да приветствам всички гости на българския парламент, който днес е обединен от волята да отдаде заслуженото на една историческа дата, която доказва българския стремеж към демокрация, правова държава и национално достойнство. Щастлива съм да приветствам сред нас депутатите от Великото Народно събрание.

уважаеми господин министър-председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми депутати от Седмото Велико Народно събрание, драги гости! На 10 юли 2010 г. се навършват двадесет години от свикването на Седмото Велико Народно събрание. След десетилетия на потъпкан парламентаризъм, през 1990 г. българските граждани с много надежди и високи очаквания избраха 400 свои представители да реализират достойно народния суверенитет. събрание бе възложена историческата отговорност да възстановят основите на демокрацията. Обединени от волята за съзидание, тези наши предшественици имаха нелеката мисия да учредят наново по демократичен начин държавните институции на страната.

и, убедена съм, правим го с разбирането, че сме длъжни да съхраним паметта на онези исторически дати, които доказват българския стремеж към демокрация, правова държава и национално достойнство. Неоспорима е истината, че преди две десетилетия българският парламентаризъм преживя своето ново възраждане. Тогава, и до днес, парламентаризмът е неизменно свързан с надеждите и самочувствието на българския народ, с националния оптимизъм за достойно европейско бъдеще на всеки гражданин на България. Днес ние отбелязваме тази дата, за да потвърдим отново, че волята за съзидание е жива. Българският парламент е призван да бъде институция на продуктивното съгласие и демократичния идеал. От паметните дни и дати в историята на българския парламентаризъм ние черпим сили, мъдрост и решителност за стабилна държава, за устойчив европейски напредък и за благоденствието на всеки гражданин. Дами и господа народни представители,

от ръководството на Народното събрание, както и от представителите на всички парламентарни групи в Четиридесет Преди да прочета текста на декларацията, искам да изкажа своето удовлетворение от постигнатото единомислие и консенсус по онези исторически жалони, които всъщност постави началото си Седмото Велико Народно събрание.

Историческата ни памет съхранява множество дати, доказващи българския стремеж към демокрация, правова държава и национално достойнство. Една от тях е възстановяването на парламентарната демокрация след десетки години потъпкан парламентаризъм. На 10 юли 1990 г. 400 български граждани положиха началото на Великото Народно събрание. Те представляваха различни политически сили с различни идеи за устройството на българската държава, но единни в желанието си да възстановят основите на демокрацията и суверенитета на народа. На тази дата българският парламентаризъм преживява своето възраждане. През последвалите седмици и месеци парламентът събра вниманието на цялата нация. Великото Народно събрание следваше да учреди наново по демократичен начин държавните институции на страната. Историята тепърва ще описва и оценява работата на Великото Народно събрание от 1990-1991 г. Ние, народните представители от Четиридесет и първото Народно събрание, сме длъжни да припомним целите и декларираната воля за градеж на България, основан на ценностите на парламентарната демокрация, които потвърждаваме и днес.